**Zgrebec, Dragica (SDP)** Prelazimo na - Konačni prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o reviziji, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 233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 potpredsjednice. Pred vama se nalazi prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o reviziji s konačnim prijedlogom zakona. Izmjene Zakona o reviziji rezultat su zaključka Vlade RH o obvezi usklađivanja posebnih zakona sa Zakonom o općem upravnom postupku kojeg je Vlada RH donijela na sjednici održanoj 5. srpnja 2012. Stoga se u važećem Zakonu o reviziji brišu odredbe koje se propisuju supsidijarnu … /Govornik se ne razumije./… Zakona o upravnom postupku. Brišu se članci 32. stavak 3., članak 42.b. stavak 6. važećeg zakona. Mijenja se članak 74. važećeg zakona jer se sukladno Zakonu o upravnim sporovima od 1.01.2012. godine upravni spor pokreće pred mjesno nadležnim Upravnim sudom, a ne pod Upravnim sudom RH. Osim toga Osim toga cilj je poboljšanja kvalitete financijskih izvještaja i posljedično zaštite investitora, vjerovnika i drugih sudionika koji nisu u poziciji zahtijevati reviziju financijskih izvještaja. Predmetnim izmjenama i dopunama Zakona o reviziji dodaje se članak 6.a koji propisuje obvezu revizije godišnjih odvojenih i konsolidiranih financijskih izvještaja svih dioničkih društava te komanditnih društava i društava s ograničenom odgovornošću odvojeni, odnosno konsolidirani ukupni prihod u godini koji u prethodnoj reviziji je prelazio 30 milijuna kuna, a … /Govornik se ne razumije./… godišnjih financijskih izvještaja ne podliježe sukladno odredbama članka 17. stavak 1. i 2. Zakona o računovodstvu. Članak 6.a ovog zakona stupit će na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske EU. obveznika revizije temeljene na četvrtoj direktivi Vijeća 78/660/EZ od 25. srpnja '78. godine, a takva obveza već je postojala u Zakonu o reviziji, ali izmjenama i dopunama iz 2008. godine bilo je planirano njeno ukidanje temeljem ulaska u EU. Direktiva ostavlja državama mogućnost procjene te navodi da one mogu a ne moraju ukinuti obvezu revizije za ove kategorije obveznika. Međutim, sukladno tržišnim uvjetima utvrđena je važnost zadržavanja obveze revizije ovih kategorija obveznika. Dragica (SDP)** Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne žele. Otvaram raspravu. Prvi na redu je klub Hrvatskih laburista-Stranke rada i kolegica Nansi Tireli koje nema pa klub gubi pravo govora o ovoj točci.

Pa evo pred nama je još jedan danas da tako kažem tehnički financijski zakon, dakle gdje se Zakon o reviziji usklađuje sa Zakonom o upravnom postupku i to je nešto što nije sporno. Međutim, mislim da bi danas ovdje ipak trebali kad govorimo o reviziji i o iskustvima od prvog donošenja Zakona o reviziji njegove primjene do danas možda progovoriti o nekim drugim stvarima. Puno puta govorimo o neplaćenim obavezama, puno puta govorimo o plaćenim računima i onda se postavlja jedno elementarno pitanje koje smo mi pokušali još dok smo pisali i osnovni zakon i kasnije izmjene zakona a to je koja je odgovornost ovlaštenih revizora kad potpišu revizorsko izvješće ako dođe kasnije inspekcija i utvrdi određene nepravilnosti u poduzeću? Ja sam imao priliku da kao predsjednik Nadzornog odbora jedne velike državne tvrtke kad je bilo revizorsko izvješće pitam ga dobro jel' to sad znači da mi u Nadzornom odboru možemo biti sigurni nakon vašeg izvješća, nakon podnesenog izvješća uprave da je tu sve sigurno i da mi možemo što se ono kaže mirno i spokojno spavati jer ako imate tvrtku koja ugovara i vodi poslove ako imate tamo financijske stručnjake, ako imate revizore koje masno platite i oni naprave svoje izvješće i svi podnesu izvješće da je sve divno i krasno i onda na kraju dođe nekakav inspekcijski nalaz i utvrdi nekakve nepravilnosti i tko je tu kriv. U principu ako je netko politički aktivan onda je on najveći krivac bez obzira da nije što ono kažem bio ni blizu poslovnih događanja koja su se događala tu i mislim da zato i govorim, zato i jesam krenuo od trenutka donošenja zakona, od trenutka osnivanja revizorske komore da bi možda trebalo razmišljati o tome. Zašto?Zato što mnoge revizije koje se obavljaju u trgovačkim društvima, obavljaju se zbog toga ne zato što to želi vlasnik nego zato što je zakonodavac propisao da netko zbog toga što ima toliki i toliki promet komercijonalne reviziju jer mora obaviti izvješće. Pa tako i ovdje u ovom dodatku, pardon to je oko financijskih izvješća dioničkih društava te komanditnih društava mislim da je to članak 17. se uvodi obveza koji imaju pojedinačne prihode veće u prethodnoj godini od 30 milijuna kuna da imaju obvezu podnošenja za provedbu vršenja revizije. Međutim vi kad pogledate s obzirom na ukupan iznos njihovog prometa, revizori imaju određenu tarifu, iznos koji oni moraju platiti za obavljanje te revizije nije nimalo mali. A ono što mene najviše žalosti i najviše smeta što Ministarstvo financija kao matična kuća i kao predlagatelj zakona je pokušao cijelo vrijeme stvoriti preduvjete da se u Hrvatskoj nekoliko revizorskih društava može ujediniti i može recimo kandidirati za reviziju grad i reviziju Ine ili HT-a jer kod nas ja mislim da ni jedno revizorsko društvo samostalno to ne može raditi iz razloga da nam se dogodi da ne dođe jedna renomirana kuća izvana, uzme hrvatske stručnjake koji naprave reviziju, njima da sitniš, a šlag i putar poberu oni, lupe štambilj, u principu tko je obavio posao, opet su obavili posao hrvati i dakle s obzirom na sva ta iskustva mislim da kad mijenjamo zakone morali bi razmišljati o ovim nekim, i ovim zakonima, ne nekome jer na žalost u Hrvatskoj ima puno službi koje su zbog svoje pozicije, zbog svojeg lobiranja ishodili sebi sigurne prihode. Zašto? Zato što smo zakonom rekli da netko nešto mora obaviti bez obzira a nema za to nikakvu odgovornost i onda su svi ti koji su i neki pisali te zakone otišli kasnije u te djelatnosti čisto pristojno žive. Prema tome da zaključim podržat ćemo ove izmjene zakona kažem kad se radi o tehničkim izmjenama zakona, trebalo bi razmišljati o tome, morate znati da danas od stotinjak i još nešto tisuća trgovačkih društava mnogi čelnici, vlasnici, predstavnici nadzornih odbora direktori nisu možda financijski obrazovani ljudi. Oni plate možda ne svake godine, plate svake tri, četiri da im neka revizorska kuća napravi reviziju poslovanja, da ih upozori na određene propuste nedostatke pa čak možda i oko donošenja određenih poslovnih odluka da li je taj proces bio mogao bit bolji i kvalitetniji, da je ta odluka mogla bit bolja, oni to uredno plate, ovi im nešto predlože, dođe sutra Porezna uprava il netko drugi, utvrdi niz nepravilnosti, čovjek treba platiti silni porez, može se protiv njega na žalost podnijeti kaznena prijava a onaj tko je pregledao sve te papire lijepo nam uzeo naknadu i nikome ništa. Ovo nije nikakav populistički govor, ovo je, ja sam ovo govorio dok sam bio ministar jer naprosto smatram da ovo je nešto što moramo napraviti. Možda nismo mogli napraviti u prvim godinama jer je bilo silnih svađa oko ustrojavanja komore i svega, al mislim da naprosto ako netko nekome uzme novce da mu pregleda nekakve papire i napiše da je sve o.k. onda bi poslije toga i članovi nadzornog odbora a i uprava trebali biti sigurni da su ti papiri barem donekle o.k. **Zgrebec, Hvala. Klub SDP-a i kolegica Nadica Jelaš. (SDP)** Poštovana potpredsjednice, zamjeniče ministra sa suradnicom, poštovane kolegice i kolege. Od ukupno 7 članka izmjene i dopuna ovog zakona njih 6 predstavlja usklađenje sa Zakonom o općem upravnom postupku vezano dakle za odlučivanje Hrvatske revizorske komore vezano za postupak javnog nadzora, vezano za ulaganje pisanog prigovora na nalog za uklanjanje utvrđenih nepravilnosti itd. i zbog toga možemo doista govoriti o tehničkim izmjenama ovog zakona. Međutim, novost u zakonu predstavlja članak 6 a koji propisuje obvezu revizije godišnjih odvojenih i konsolidiranih financijskih izvještaja svih onih dioničkih društava, komanditnih društava i društava sa ograničenom odgovornošću čiji odvojeni odnosno konsolidirani ukupan prihod u godini koja prethodi godini revizije prelazi 30 milijuna kuna, a koji nisu obveznici revizije po odredbama Zakona o računovodstvu. Naime zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o reviziji iz 2008. godine za tu grupu obveznika je ukinuta obveza revizije trenutkom pristupa EU. Jer je takvu mogućnost davala četvrta europska direktiva iz 1978. godine. Međutim uvažavajući iskustva dosadašnje revizorske prakse u RH kao i smjer u kojem djeluje EU vezano upravo uz reviziju, ova grupa obveznika ponovno postaje dakle obveznicima revizije. Na ovaj se način osigurava i veća zaštita investitora i veća zaštita vjerovnika i svih drugih sudionika tržišta kapitala i to je osnovni razlog zbog čega klub SDP-a podržava izmjene i dopune ovog zakona. Hvala lijepa. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Kolegica Nevenka Bečić. **Bečić, Nevenka (HGS)** Hvala lijepa poštovana gospođo potpredsjednica Hrvatskog sabora, predstavnici ministarstva financija, kolegice i kolege. Čitajući ovaj prijedlog izmjena i dopuna Zakona o reviziji kojeg je Vlada dostavila ovom Saboru na razmatranje s prijedlogom da istog usvojimo uz obrazloženje da se radi o usklađenju hrvatskog zakonodavstva sa zakonodavstvom EU, ne mogu a da se ne osvrnem na neke okolnosti koje nisu obuhvaćene ni temeljnim Zakonom o reviziji kao ni izmjenama i dopunama Zakona o reviziji iz 2008.godine pa čak niti ovim prijedlogom izmjena i dopuna o kojima mi danas raspravljamo. Naime, ono na što bih se osobno i konkretno htjela usredotočiti i predlagatelja upozoriti je to što Zakonom o reviziji i izmjenama i dopunama Zakona o reviziji iz 2008.godine propisuje se na koji način i pod kojim uvjetima može steći certifikat i zvanje ovlaštenog revizora. Naravno revizori su stručne neovisne osobe koje taj certifikat dobivaju od Hrvatske revizorske komore. I to na način da zadovolje sljedeće uvjete, prvo da imaju visoku stručnu naobrazbu, zatim da su osobe dobrog ugleda što podrazumijeva da to dokazuju vjerodostojnim dokazom da nisu pravomoćno kazneno osuđivani. te dvije pretpostavke i uvjeta da bi pristupili polaganju revizorskog ispita s ciljem stjecanja certifikata ovlaštenog revizora zainteresirani pojedinci moraju ispuniti jedan uvjet koji je po meni nedopustiv, a to je da imaju najmanje tri godine rada kao revizori znači na poslovima ne kao revizori nego na poslovima revizije uz najmanje dvije godine mentorstva od strane ovlaštenog revizora. Mislim da bi taj uvjet trebalo nadopunit na način da pravo stjecanja certifikata i zvanja ovlaštenog revizora mogu imati i stručne visoko obrazovane osobe koje obavljaju stručno i profesionalno poslove rukovodioca računovodstva ili direktora računovodstveno-ekonomskog sektora, a takve poslove obavljaju 10, 15, 20 i više godina. Svi mi znamo da u svom radnom vijeku svaki pojedinac želi i ima interes napredovati, napredovati u struci, napredovati profesionalno u karijeri međutim Zakon o računovodstvu to onemogućava velikom broju zainteresiranih poedinaca koji su ispunili ono što je najvažnije dakle imaju visoku naobrazbu, imaju neki koje ja osobno poznajem i magisterij imaju i doktorat, htjeli htjeli bi se baviti revizijom, htjeli bi se dokazati profesionalno na tom području ali gle čuda zakon im to onemogućava. da je to jedna nepravda koja bi po hitnom postupku predlagatelj trebao staviti u proceduru i naravno ispraviti je jer ona je na štetu mnogih pojedinaca, a na korist onih koji trenutno takav takav certifikat posjeduju i naravno onda imaju monopol u obavljanju revizorskih poslova. I u tom smislu ovo je moj prijedlog predlagatelju da se poradi na tomu da se ta nepravda u odnosu na veliki broj stručnih pojedinca ispravi. Sljedeće što sam utvrdila čitajući ovaj prijedlog izmjena i dopunama Zakona o reviziji odnosi se na članak 6.a kojim predlagatelj nastoji poboljšati kvalitetu temeljnih financijskih izvještaja i konsolidiranih izvještaja kako bi po njihovim tumačenjima zaštitili investitore i vjerovnike i sve one koji sudjeluju na tržištu kapitala. Pa ja osobno smatram da najveći interes u zaštiti imaju upravo vlasnici kapitala, vlasnici i dioničkih društava i društava sa ograničenom odgovornošću jer oni su najpozvaniji i najzainteresiraniji da se njihov interes i vlasništvo zaštiti odnosno da revizorska izvješća odnosno revizije budu provedene između ostalog s ciljem zaštite njihova kapitala i njihova interesa. Predlagatelj navodi da postoji temeljem ovih prijedloga izmjena i dopuna Zakona o reviziji obveza revizije financijskih izvješća i konsolidiranih izvješća za sva dionička društva za sva … društva i za društva sa ograničenom odgovornošću, za pojedinačna i konsolidirana financijska izvješća za sve one kojima zbroj iz prethodne godine koja prethodi reviziji prelazi 30 milijuna kuna. Naravno ukoliko mi danas usvojimo odnosno u petak kada budemo glasali ovaj prijedlog izmjena i dopuna ovog Zakona o reviziji, mi ćemo dovesti situaciju do toga da ovaj zakon s ovim izmjenama i dopunama bude u suprotnosti sa člankom 17. Zakona o računovodstvu jer članak 17. Zakona o računovodstvu izričito nalaže da se revizija provodi kod velikih poduzetnika, srednjih poduzetnika i onih poduzetnika čije dionice i vrijednosni papiri su uključeni na tržište vrijednosnih papira ili su u pripremi za uvrštavanje na to tržište. ukoliko se ovaj prijedlog prihvati onda bi predlagatelj trebao u proceduru staviti i izmjene i dopune Zakona o računovodstvu, a kako isti ne bi bio u suprotnosti sa Zakonom o reviziji sa ovim izmjenama i dopunama. Nadalje bih se osvrnula i na tumačenje predlagatelja da mali poduzetnici koji temeljem članka 6.a nakon što se usvoji ovaj Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o reviziji postaju obveznici provođenja revizije. Mislim da to nije dobro iz razloga što ti mali poduzetnici ionako imaju sijaset problema na na održavanju svoje i likvidnosti i solventnosti, zadržavanja postojećih radnih mjesta, otvaranja novih jer naravno i od njih se očekuje da i oni budu jedan pokretač gospodarskog razvoja u Republici Hrvatskoj. Na ovaj način, dovodeći ih u situaciju da postaju obveznici provođenja revizije svojih društava njima se povećavaju troškovi poslovanja na način da će morati plaćati uslugu revizije. Usluga provođenja revizija košta, ona se ugovorom dogovara i nije mala. Nije točno da temeljem usklađivanja hrvatskog zakonodavstva sa zakonodavstvom Europske unije i mali obveznici moraju postati obveznici nad kojima će se vršiti i i provoditi usluga revizije. Naime, prijedlogom izmjena Direktive Europske unije iz studenog 2011. godine izmijenjena je definicija zakonske revizije koja zakonska revizija znači reviziju godišnjih financijskih izvještaja ili konsolidiranih financijskih izvještaja i to ako je obvezna temeljem prava obvezna temeljem nacionalnog zakona za male poduzetnike dobrovoljno provedena, dobrovoljno provedena od strane malih poduzetnika. Dakle bacam težite na ovo dobrovoljno provedena od strane malih poduzetnika, pa u tom smislu predlažem predlagatelju da mali obveznici i dalje ne budu u obvezi provoditi reviziju upravo iz razloga porasta troškova poslovanja koji će im na taj način biti doneseni biti doneseni primjenom i prihvaćanjem prijedloga izmjena i dopuna ovog zakona. Hvala lijepa. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa. Prije nego što dam završnu riječ predstavniku predlagatelja, kolegice i kolege s obzirom na vrijeme za raspravu krenut ćemo dalje po dnevnom redu, dakle imat ćemo Prijedlog zakona o prebivalištu, registru birača i objedinjenu raspravu o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj, područnoj, regionalnoj samoupravi i lokalnim izborima pa vas molim u klubovima da izvijestite svoje članove koji će govoriti u ime kluba ili pojedinačno da ćemo u nastavku sjednice raditi i sljedeće točke. Izvolite zamjeniče ministra. općem upravnom postupku i zbog toga je zapravo predlagatelj predložio i hitnu proceduru radi usklađivanja s tim zakonom. Ono što je otvorio pitanje gospodin Šuker, ja se slažem da to pitanje su zapravo tvorile i vani mnogi investitori kada su zapravo poduzeća u koja su oni ulagali kapital našla se u problemima i onda se postavlja … odgovornost revizora. Ja se s tim slažem. I ovo sa kolegicom Benčić otvorila isto jedno pitanje što moram biti iskren da kažem i ja isto kada sam kretao isto u privatni sektor, odnosno kada sam bio zaposlen isto sam se mučio zašto samo oni a imate i školu i iskustvo itd. Moram biti iskren ovdje da je to i mene mučilo i da smo rekli zašto mogu samo određeni, odnosno da kažemo ako postavite isti pa tko položi ispit da može biti puno fer i korektnija utakmica. Mi ćemo ove vaše prijedloge svakako uvrstiti jer oni zahtijevaju sveobuhvatniju raspravu. Ove vaše prijedloge, ne samo ovaj prijedlog nego ovo što rekli dalje svakako ćemo ozbiljno uzeti u razmatranje jer mi sada već počinjemo sveobuhvatniju promjenu Zakona o reviziji gdje će se ovo pitanje i certificiranja svakako otvoriti, a i ovo pitanje odgovornosti. Jer ako povežete pitanje certificiranja sa pitanjem odgovornosti onda je također isto ajmo reći postavlja se pitanje oni koji potpisuju takva revizorska izvješća da odgovaraju sa svojom imovinom tako da tu isto mora biti jedna svakako odgovornost i protuteža. Znači zahvaljujem na raspravi. Evo danas smo imali 5,6 zakona i zahvaljujem još jednom. Evo ove godine smo se jako puno družili, ne znam da li ću imati još više u ovoj godini, da li ću imati rasprave ali evo koji ste tu da vam zaželim sretan Božić i ovu godinu i nadamo se da će sljedeće godine biti manje nekih teških tema. Još jednom hvala. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa. Mi radimo još tri dana, možemo se još i vidjeti. Hvala lijepa. Zaključujem raspravu o točci dnevnog reda. Glasat ćemo naknadno.